По § 17 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17: чл. 201: „Чл. 201. (1) Който при пътуване от или до друга държава членка пренася огнестрелното си оръжие и боеприпаси за него без издадения Европейски паспорт за огнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер на 2000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 4000 лв.” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 201 по предложение и в редакция на комисията.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 204: „Чл. 204. Който не съхранява документа за транспортиране в рамките на Европейския съюз на взривни вещества за граждански цели за срок 3 години след получаване на доставката, се наказва с глоба в размер на 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 2000 лв. (2) При При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 4000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Гласуваме чл. 202 в редакцията на комисията.

чл. 207 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 207:

Който преотстъпи Европейския паспорт за огнестрелно оръжие на друго лице, се наказва с глоба в размер на 500 лв. (3) Който изгуби, повреди или унищожи Европейския паспорт за огнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер на 100 лв. лв. (4) Глобата по ал. 1 се налага и на лице, което не уведоми компетентния орган в случаите по чл. 119, ал. 5. (5) При повторно нарушение се налага глоба в размер на: 1. 600 лв.

чл. 205 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 205: „Чл. 204. Който носи и употребява огнестрелно оръжие и боеприпаси за него за ловни, спортни или културни цели извън срока и не съгласно целите, посочени в документа, удостоверяващ причината за пребиваването, или в поканата за участие в съответното мероприятие, се наказва с глоба в размер на 1000 лв.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 204 в редакцията на комисията.

предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 202:

§ 17 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17: чл. 206: „Чл. 206. (1) Който не уведоми предварително компетентния орган за извършване на транспортиране на приети за ремонт огнестрелни оръжия в случаите на чл. 143, се наказва с глоба в размер на 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 1500 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 500 лв. и/или имуществена санкция в размер на 2000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” Желаещи за изказване? Няма. Гласуваме чл. 206.

чл. 210 има предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 210:

и/или с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 1000 до 3000 лв. и/или имуществена санкция от 6000 до 10 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.” Има ли желаещи за изказване? Няма. Гласуваме чл. 210

лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 6000 лв.” и/или имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.”

предложение от народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 209: „Чл. 209. (1) Който унищожава взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, както и от категория 2 или от категория 3 в количествата по чл. 53, без да притежава квалификация и правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 2000 до 6000 лв.”

§ 17 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17: чл. 210: „Чл. 210. (1) Лице по чл. 13, ал. 4, което произвежда взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия без удостоверение за производство или в нарушение на издадено удостоверение или извършва търговия с произведени от него изделия, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв. и/или с имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв. (2) При При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 5000 до 8000 лв. и/или имуществена санкция от 30 000 до 50 000 лв. и отнемане на удостоверението за срок до една година.” Има ли изказвания? Няма. Гласуваме чл. 211 в редакцията на комисията.

§ 17 има предложение на народния представител Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17: „§ 17. В срок от Който в случаите на чл. 68, ал. 7 и чл. 83, ал. 7 не предостави незабавно получените взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на компетентния орган за съхранение, се наказва с глоба в размер на 1000 лв. и/или с имуществена санкция в размер на 6000 лв. (2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер на 2000 лв. и/или имуществена санкция в размер на 10 000 лв.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17:

ЦИПОВ: По чл. 213 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 213 и предлага той да бъде отхвърлен.

Сега гласуваме предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителя за чл. 213 и предлага той да бъде отхвърлен. Моля, гласувайте предложението на комисията.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 1 септември 2010 г. разгледа и обсъди следните предложения. По чл. 155 предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 155: „Чл. 155. (1) При настъпване на някое от обстоятелствата

Няма. Подлагам на гласуване редакцията на чл. 155 по предложение на комисията.

чл. 214 има предложение на Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Красимир Ципов, направено по реда на чл. 73, ал. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 214, който става чл. 213: „Чл. 213. (1) При издаване на решение по чл. 155 за отнемане на разрешение за осъществяване на дейност с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия или при прекратяване на разрешението поради прекратяване на дейността на лицето, органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия от лицето. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1-3. (2) Собственикът на вещите по ал. 1 може да прехвърли собствеността върху взривните вещества и пиротехническите изделия в срок 6 месеца, а върху оръжията и боеприпасите – в срок една година от изземването, на лица, получили разрешения за производство, търговия или придобиване. (3) При издаване на решение по чл. 155 за отнемане на разрешение

по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия от лицето. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1-3 в срок до три месеца от приключване на наказателното производство. (4) Собственикът на вещите по ал. 3 може да прехвърли собствеността върху тях или да подаде заявление за издаване на съответното разрешение за дейности с тях по този закон или за връщане на отнетото разрешение, в срока по ал. 3. (5) Когато собственикът не прехвърли собствеността върху вещите или не подаде заявление за издаване на съответно разрешение или за връщане на отнетото разрешение в сроковете по ал. 2 или 4, вещите

Има ли желаещи за изказване? Няма. Подлагам на гласуване чл. 213 в редакцията на комисията по допълнителния доклад.

органите по чл. 152 изземват с протокол по образец взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия - обект на нарушението. Иззетите вещи се съхраняват съгласно изискванията на чл. 74, съответно чл. 98, ал. 1-3, за срока на действие на наложеното наказание и след изтичането му се предават на лицата, чието разрешение е било отнето. (2) Когато издаденото разрешение за съответна дейност по този закон е изтекло преди или към момента на изтичане на срока по ал. 1, иззетите вещи се съхраняват от МВР до подновяване на разрешението. Ако съответното разрешение не бъде подновено в срок до 6 месеца след изтичането на срока по ал. 1,

като обжалването не спира изпълнението й. (4) Препис от заповедта по ал. 2 се изпраща на НАП. (5) След влизането в сила на наказателното постановление за извършено нарушение по чл. 166 иззетите взривни вещества за граждански цели подлежат на незабавно унищожаване при спазване изискванията на глава седма, раздел ІІ и разходите за него са за сметка на виновното лице. (6) След влизането в сила на наказателното постановление за извършено нарушение по чл. 166 иззетите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях подлежат на незабавно унищожаване при спазване изискванията на глава седма, раздел ІІ и разходите за него са за сметка на виновното лице.” желаещи да направят редакционни поправки по предложения текст? Няма. Гласуваме чл. 214 по предложение на комисията.

„Чл. 215. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от полицейските органи на МВР. (2) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или от оправомощени от него длъжностни лица съобразно тяхната компетентност. (3) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.” Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Подлагам на гласуване чл. 215 по доклада на комисията.

представител Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 217, който става чл. 216: „Чл. 216. (1) След влизането в сила на наказателно постановление, с което се налага наказание, препис от него се предоставя на компетентния орган в МВР, издал съответното разрешение. Иззетите в този случай разрешения се изпращат на съответния компетентен орган на МВР за съхранение и отчет. (2) Наказанието „отнемане на разрешението” тече от датата на изземване на разрешението.” Има ли желаещи за изказвания? Няма. Гласуваме чл. 216 в редакцията и номерацията на комисията.

Има ли други мнения? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 218 по вносител. Гласували 90 народни

„Чл. 217. (1) Глобите, предвидени в този закон, се налагат на физическо лице или на длъжностно лице в юридическо лице, регистрирано като търговец, в юридическо лице с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка или в юридическо лице, създадено със закон или с акт на Министерския съвет. (2) Имуществените санкции, предвидени в този закон, се налагат на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка

„Част на огнестрелно оръжие“ е всеки компонент или резервен компонент, специално проектиран за огнестрелно оръжие и основен за неговото функциониране, включително цев, затворна рама или цевна кутия, затвор или барабан, ударен механизъм или затворен блок и всяко устройство, което е предназначено или пригодено да заглушава звука от изстрел с огнестрелно оръжие. 2. „Основен компонент на огнестрелно оръжие“ е затворен механизъм, патронник и цев на огнестрелно оръжие, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани. 3. „Късоцевно огнестрелно оръжие“ е огнестрелно оръжие, чиято цев не надхвърля 30 сантиметра или общата дължина на което не надвишава 60 сантиметра. 4. „Дългоцевно огнестрелно оръжие“ е всяко огнестрелно оръжие, което не е късоцевно огнестрелно оръжие. 5. „Автоматично огнестрелно оръжие“ е огнестрелно оръжие, което след всеки произведен изстрел се презарежда автоматично и което може с едно натискане на спусъка да произведе серия от няколко изстрела. 6. „Полуавтоматично огнестрелно оръжие“ е огнестрелно оръжие, което след всеки произведен изстрел се презарежда автоматично и което не може с едно натискане на спусъка да произведе повече от един изстрел. 7. „Многозарядно огнестрелно оръжиe“ е огнестрелно оръжие без пълнител, което се зарежда преди всеки изстрел посредством ръчно вкарване на патрона в цевта или в предвидена за това камера, разположена на входа на цевта. цевта. 9. „Пневматично оръжиe“ е техническо средство, което чрез използване енергията на сгъстени газове може да изхвърля съчми, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта. 10. „Газово и сигнално оръжиe“ е техническо средство, конструирано за употреба на боеприпаси, използващи енергията на взривните вещества и които имат задушливо, упойващо и сълзотворно действие

който експлодира при съприкосновение с целта. 13. „Боеприпаси със запалително действие“ са боеприпаси за военна употреба с куршуми със заряд от химическа смес, които избухват при контакт с въздуха или при съприкосновение с целта. 14. „Взривни вещества за граждански цели“ са взривните вещества, попадащи в Клас I от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари. 15. „Фойерверк“ е пиротехническо изделие за увеселителни цели. 16. „Сценично пиротехническо изделие“ е пиротехническо изделие, предназначено за употреба на сцена в закрити помещения или на открито, включително във филмови или телевизионни продукции, или за друга подобна употреба. 17. „Пиротехнически изделия за превозни средства” са части от устройства

удостоверителен документ, издаден от компетентните органи на държава членка по искане на лице, което притежава разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, при преминаването му от територията на една държава членка в друга. Европейският паспорт съдържа номер, срок на валидност, лични данни на лицето, идентификационни данни на огнестрелното

както и информация за забрани или разрешителен режим в съответните държави членки за посоченото в паспорта оръжие. 19. „Проследяване“ е системно регистриране на движението на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси от лицето, получило разрешение за производство, до крайния ползвател с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления от компетентните органи. органи. 20. „Транзитен превоз“ е транспортирането на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на трета държава през територията на Република България за територията на друга трета държава. 21. “Внос и износ” е физическото преминаване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси през границата от трета държава за Република България и 22. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение. 23. „Идентификационни данни на взривни вещества” са наименование, качествен и количествен състав, партиден или сериен номер, дата на производство, срок на годност, име и адрес на производителя и инструкция за безопасна употреба и транспортиране.

„Идентификационни данни на пиротехническите изделия” са вид, модел, категория, търговска марка, партиден или сериен номер, дата на производство, срок на годност, име и адрес на производителя и инструкция за безопасна употреба. 25. „Идентификационни данни на огнестрелни оръжия” са вид, модел, калибър, категория, търговска марка и данни от уникалната маркировка по чл. 26 или маркировката, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г. 26. „Идентификационни данни на боеприпаси за огнестрелни оръжия” са данни от уникалната маркировка по чл. 27 или маркировката, съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г. 27. “Идентификационни данни на неогнестрелни оръжия” са вид, модел, калибър, сериен номер, име на производителя, година на производство. 28. “Идентификационни данни на боеприпаси за неогнестрелни оръжия” са вид, калибър, име на производителя, държава на производство и година на производство. 29. “Идентификационни данни на части от огнестрелни оръжия и на основни компоненти” са вид, модел, калибър и данни от уникалната маркировка по чл. 26 или маркировката, съгласно Конвенция относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 30. „Снарядена гилза” е съвкупност от гилза и капсул. 31. “Видоизменяне” е всяка техническа операция, водеща до съществена промяна на основните характеристики на оръжието, както и на основните му компоненти и части. 32. „Държава – членка” е държава - членка на Европейския съюз. 33. „Трета държава” е всяка държава, която не е член на Европейския съюз, не е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или не е Конфедерация Швейцария. „Физическо лице” е лице, пребиваващо на територията на държавата, в която е постоянният адрес на лицето, вписан в документа му за самоличност”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Госпожо председател, не съм изчел т. 9: „9. „Пневматично оръжие” е техническо средство, което чрез използване енергията на сгъстени газове може да изхвърля съчми, имащи дулен пробег, които получават

за прегледност и лекота при търсенето за този, който ползва и прилага нормативния акт, те се подреждат по азбучен ред. Затова след консултации с експертите, след като преминем в режим на гласуване, ще подложа на гласуване по § 1 легалните дефиниции за различните понятия, употребявани в закона, да бъдат подредени по азбучен ред.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

Сега подлагам на гласуване редакционното предложение в § 1 понятията да бъдат подредени с техните легални определения по азбучен ред, по първа буква на понятието. Гласували

Гласуваме § 1 по доклада на комисията и съгласно приетото от нас решение за подреждане по азбучен ред – по първа буква на понятието. Гласуваме!

и гражданите на Европейския съюз, се прилагат и за държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария и техните граждани”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Не. Гласуваме § 2 по предложение на комисията.

относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, съответните изисквания на Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение, съответните изисквания на Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно пускането на пазара на пиротехнически изделия

търговия и ремонтни дейности до влизането в сила на закона се довършват по досегашния ред. (2) Висящите производства по издаване или подновяване на разрешения за дейности, различни от посочените в ал. 1, до влизането в сила на закона се довършват при условията и по реда, предвидени в него.”

Параграф 7 – предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. Срокът на действие на издадените разрешения за производство, търговия и ремонтни дейности по реда на отменения Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, чийто срок изтича към датата на влизане в сила на закона, се удължава служебно с шест месеца от съответния орган, издал разрешението.”

със следното съдържание: Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. Издадените до влизането в сила на закона разрешения за осъществяване на дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, с изключение на разрешенията по §

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Още когато обсъждахме чл. 84, който урежда срока, за който се издават разрешенията за носене носене и употреба на огнестрелно оръжие, поставих въпрос, който сега кореспондира с § 8. Нека да припомня, че тогава приехме срока,

преиздаване на тези разрешения да бъде през този 5-годишен срок. В редакцията на § 8 се казва, че издадените разрешения запазват срока на своето действие, но това не е достатъчно, ако искаме новоприетият срок да се прилага и към заварените случаи. Ако такава е идеята на комисията и на народното представителство, което е подкрепило този текст, предлагам на финала на § 8 следната редакция: да се добавят думите „или на срока по чл. 84”. Тоест да се запази принципът, че издаваните до влизането в сила на закона разрешения за осъществяване на дейности, тъй като тук се визират и взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, да действат за срока, за който са издадени, но за случаите по чл. 84 автоматично да започне да се прилага новият срок и той да действа до изтичането на петте години. По този начин ще бъдат обхванати и сегашните разрешения, които иначе биха изтекли на третата година, и тогава ще се окаже, че приетият срок в чл. 84, ако не се допълни текстът, който предлагам, ще започне да действа само за новоиздаваните разрешения. Мисля, че имаме всички основания да разпрострем действието на този срок и към заварените случаи, така че той вместо да изтече на третата година, да изтече на петата година по силата на закона и тогава вече да се подновяват

По въпроса на народния представител Янаки Стоилов като експерт мога да кажа, че този закон има нова визия въз основа на изискванията на директивите на Европейския съюз.

Да, но чл. 87 има изисквания, които ние трябва да спазим. Трябва да спазим изискванията за разрешението за носене и съхранение. Там трябва да се извършат някои технологически проверки – примерно мястото за съхранение. може да е сменил постоянния си адрес. Влизаме в колизия с изискванията на чл. 87 във връзка с чл. 58. Няма как да стане автоматично.

Безспорно, но за пет години могат да се случат много неща. Например да вземем психологическото състояние на един ловец, на физическо лице, което притежава огнестрелно оръжие за самоотбрана.

„Многозарядно огнестрелно оръжие” е огнестрелно оръжие, което след всеки произведен изстрел се презарежда ръчно чрез вкарване в цевта на патрон, който постъпва от пълнителя посредством придвижване с помощта на механизъм. 8. „Еднозарядно огнестрелно оръжие” е огнестрелно оръжие без пълнител, което се зарежда преди всеки изстрел посредством ръчно вкарване на патрона в цевта или в предвидена за това камера, разположена на входа на цевта.” Благодаря. Благодаря, господин Ципов. Това, което прочетохте за точки 7 и 8 на § 1 в редакцията на комисията е точно това, което имам в доклада пред себе си. Правя това уточнение, защото имахме проблеми преди време. Връщаме гласуването поради допуснати грешки от името на

По § 9 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа: „§ 9. (1) Лицата, чиято дейност се състои в производство, търговия, транспортиране и/или внос/износ на пиротехнически изделия, в срок до шест месеца от влизането в сила на закона предприемат действия за издаване на съответните разрешения. Лицата, които са придобили пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, или които съхраняват или употребяват такива, в срока по ал. 1 предприемат действия за издаване на съответните разрешения.”

подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11: „§ 11. Лицата, придобили неогнестрелни оръжия (газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над до влизането в сила на закона, ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му сила.” Няма желаещи за изказване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров, което не се подкрепя от комисията.

(1) Произведените или внесените на територията на Република България фойерверки от категории 1, 2 и 3 след 4 юли 2010 г. трябва да имат нанесена “СЕ” маркировка. (2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на фойерверки от категории 1, 2 и 3, произведени преди 4 юли 2010 г., без нанесена “СЕ” маркировка се извършва до изчерпване на наличните количества.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

по § 12, след 4 юли 2013 г. трябва да имат нанесена “СЕ” маркировка. (2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на пиротехнически изделия по ал. 1, произведени преди 4 юли 2013 г.,

за граждански цели след 5 април 2012 г. трябва да имат нанесена уникална идентификация съгласно чл. 29. (2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или употребата на взривни вещества за граждански цели, произведени преди

15: „§ 15. (1) Произведените или внесените на територията на Република България огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след 28 юли 2010 г. трябва да имат нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 или маркировка съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г. (2) Търговията, транспортирането, придобиването, съхранението или носенето и/или употребата на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, произведени преди 28 юли 2010 г., без нанесена уникална маркировка съгласно чл. 26 и 27 или маркировка съгласно Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели върху преносимите огнестрелни оръжия, подписана на 1 юли 1969 г., се извършва до изчерпване на наличните количества.”

които не са се пререгистрирали в срока по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, представят оригинал или заверено копие от удостоверение за актуалното състояние на търговската регистрация вместо ЕИК до изтичането на срока по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър.”

ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20: „§ 20. Подзаконовите нормативни актове за прилагането на отменения Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Комисията предлага да се създаде нов § 21: „§ 21. Разпоредбите на чл. 108 и 109 не се прилагат, когато се използва общата електронна система за одобрение на транспортирането

дивеч може да се ползва късо нарезно оръжие.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на народния представител Христо Бисеров, което комисията не подкрепя.

Ан блок гласуваме параграфи с номера по доклада на комисията от 23 до 26 включително.

Желаещи за изказвания няма. Подлагам на гласуване параграфи с номера 27, 28, 29 и 30 по предложението на комисията.

Подлагам на гласуване редакционната поправка – „Законът влиза в сила от деня на обнародването му”, с изключение на останалите текстове. Гласуваме редакционната поправка вместо „28 юли 2010 г.” да бъде „от деня на влизането му в сила”. Гласували

Ан блок гласуваме § 31 в номерацията на комисията и Приложение №